Dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša. To je najlepši grad u Srbiji. Inače, u Skupštini sam izabran sa liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ i predstavljam ovde u Skupštini Ujedinjenu seljačku stranku.Kao i do sada,

biocidnim materijama o kojem sada govorimo. To je nešto što je vrlo bitno, pošto za vreme pandemije sve one hemikalije koje se koriste za suzbijanje određenih organizama koji štete i zdravlju ljudi i zdravlju životinja, koje su bitne sada kada se radi dezinfekcija, kada se radi dezinsekcija, sve te biocidne materije moraju imati svoje mesto, mora se znati na koji način i gde se rade i kako se funkcioniše. Baš zbog toga zakon koji je bio donesen 2009. godine sada se popravlja, sređuje, uređuje. Na taj način ćemo imati jednu sigurnost, jer za sve nas koji ovde radimo, koji ovde funkcionišemo jeste životna sredina, jeste zdravlje ljudi, nešto što je najbitnije, jer je sve to vezano za budućnost, za razvoj i sve ono što činimo ovde u Skupštini.Pozitivne stvari jesu što ćemo ovo staviti u jednom delu da to bude sve transparentno, vidljivo. Mislim da je to ispravna stvar. Mislim da ćemo ovim doprineti da se određeni problemi reše za dobrobit svih građana naše Republike Srbije, da rešimo probleme i, normalno, da izađemo iz ove teške situacije, to je pandemija kovid, gde ima veliki broj ljudi koji se još uvek nisu vakcinisali. Koristim priliku da sve te ljude koji se nisu vakcinisali pozovem da se vakcinišu, zato što je to jedini lek za spas naše zemlje i svih nas.Jedna od bitnijih stvari jeste i ovaj drugi zakon vezan za zaštitu životne sredine, gde ćemo imati mogućnost da promenimo određeni broj članova, gde će se produžiti rok od decembra 2020. godine na 2024. godinu, da se za to vreme obezbedi dovoljan broj izvršioca, ljudi koji će imati mogućnost da urade sve te potrebne dozvole

gde je nadležno Ministarstvo ekologije. To prihvatamo, normalno, i očekujemo da ćemo zajedno u okviru budžeta za 2022. godinu, u okviru evropskih sredstava koja su sada prisutna i koja bi trebalo da se iskoriste da se reši problem zagađenja, jer je to veoma bitno za svakog čoveka koji živi na teritoriji grada Niša, pa i u Beogradu i u Novom Sadu i svim tim većim centrima.Jedini spas jeste da se određene stvari menjaju, da se obezbede, sada i država daje mogućnost promene određenih stvari kao što su grejanje i sve ono vezano za energetsku efikasnost. Velika stvar je što se to radi. Mislim da je to ispravno i mislim da ćemo to svi podržati, da će 2022. godine i narednih godina to dati rezultate vezano za smanjivanje zagađenja. Ja imam poverenje u našu Vladu, imam poverenje u vas, ministarka, imam poverenje u našeg predsednika Srbije, zato što sve ovde što radimo, radimo u interesu svakog građanina, pa da li on živeo u Svrljigu, Nišu, da li živeo u Novom Sadu, da li živi u Prijepolju ili Beogradu. Za sve nas je bitno zdravlje ljudi, zaštita životne sredine i na tome ćemo svim srcem raditi narednih godina.Inače, mislim da je potrebno i da ćemo i u budžetu imati mogućnost da određene probleme rešimo, to konkretno govorim za grad Niš, zato što je grad Niš centar jugoistočne Srbije,

ali i moja obaveza je sada da vam odgovorim, vezano za budžet.Kao što znate, budžet je za sledeću godinu skoro i duplo uvećan. Ovo je prioritet Vlade Republike Srbije, jedan od prioriteta i Ministarstvo će se truditi da sve ono što je neophodno da upravo sprovede i sledećoj godini, kada govorimo i zaštiti i vode i vazduha i zemlje.Moram da vam kažem da je nama i ove godine bio dovoljan budžet, naravno, da nikad nije dosta i da uvek imamo svi zamerki, i da će uvek biti malo kada govorimo o ovoj temi, pošto nam je potrebno i vreme, pored naravno, sredstava, koja odvajamo.Moram da vam kažem za Niš, da se javo na nekoliko konkursa, ukupno 15,64 miliona dinara. Dakle, imali su konkurs za pošumljavanje, 3,64 miliona dinara, 252 sadnice, u nekoliko opština u gradu Nišu. Ono što je još važnije jeste individualna ložišta, o kojima ste takođe pričali. Moram da vam kažem, i da vas zamolim sve, da isto svojim uticajem i svojim mogućnostima naravno, svakodnevno sa ove govornice podignemo zajedno svest građana. Pošto, evo, šta se dogodilo sa konkursom u Nišu, on naime, i dalje traje za individualna ložišta.U prvom pozivu se nije javio dovoljan broj građana. Mi sada pričamo kako treba da ostavimo i veća sredstva i kako treba svi da obratimo pažnju, a dođemo u situaciju da nam se javi jedna trećina građana, odnosno jedna trećina po nekoj razmeri, koja mogu da koriste ta sredstva. Evo i sada konkurs traje, obnovljen je do 22. novembra. Molim vas, da razgovarate sa ljudima da se oni jave i da iskoriste tu subvenciju države, kako bi svakako, oni živeli u zdravijoj i čistijoj životnoj sredini.Takođe, bila sam pre nekoliko dana u Nišu, istorijski otpad, čišćenje istorijskog otpada. Dakle, Elektroindustrija Niš, elektroindustrija komponente, ono što nije čišćeno ni decenijama unazad, i što je predstavljalo ozbiljan rizik za građane. Mi sada to čistimo. Skroz čistimo sve vrste otpada, uz inspekcijski nadzor, inspekcijski zapisnik na kraju gde je očišćeno sve u nulu.To je ono što je važno, kada govorimo o aero zagađenju. Takođe, sam pričala sa gradonačelnicom, vezano za zgradu rektorata u Nišu, koja se nalazi u centru grada, i predstavlja velikog zagađivača, da razgovarate svi zajedno sa rukovodstvom i da se oni na sledećem konkursu koji bude u Ministarstvu početkom godine, jave zajedno sa jedinicom lokalne samouprave. DDakle, ima rešenja, ali isto tako mi moramo da imamo i spremne projekte i da budemo aktivni, da se javljamo i da se borimo da osvojimo dodatna sredstva, odnosno subvenciju. Zato vas molim, pre svega za građane, da iskoristimo ovu mogućnost da zamenimo individualna i ložišta. ložišta. Moram da vas podsetim da mi to radimo, da menjamo i kotlarnicu potpuno u gradu Valjevu, Kosjeriću, Kragujevcu. To ste mogli da vidite. U Novom Pazaru je već zamenjena.Dakle, u 38 jedinica lokalne samouprave širom Srbije smo to već uradili, a negde su upravo radovi u toku. Svakako da da smo za sledeću godinu ostavili još više sredstava na toj poziciji kao jedan pokazatelj da su jedinice lokalne samouprave dobro reagovale. Ovo sa Nišom, je jedan izuzetak, ali generalno, svi spremaju projekte i javljaće se da iskoriste tu mogućnosti. Za pošumljavanje,

će biti putem konkursa podeljeno širom Srbije.Još jednom da naglasim da čišćenje istorijskog otpada je takođe izuzetno znači u suzbijanju aero zagađenja i zagađenja vode i zemlje i da ćemo nastaviti i sledeće godine da odvajamo sredstva sa sve ono što je neophodno, i što nam opštine neophodno, i što nam opštine i gradovi budu kandidovali kao svoje projekte koji su potrebni za bolji život svih građana. Hvala vam. Zahvaljujem. **Milija Miletić** Replika.Zahvaljujem se, ministarka.Ono što sam pitao jutros, i govorio sada, ja vama verujem i znam da vi radite svoj posao na najbolji način, to je vidljivo. Sve one stvari koje su rađene prethodnih godina, to je vidljivo. Ja sam više puta govorio o tom otpadu, hemijskom otpadu koji je bio u elektronskoj elektrani u Nišu, koji ima i neke kancerogene materije, koje su veoma opasne. To je velika stvar što to radite i svaka vama čast.Inače, vezano za ta individualna ložišta, na tome mi moramo svi više da radimo, o tome moramo više govoriti, jer ono što je bitno Niš je konkurisao, opredelio sredstva, ali sada neke stvari moramo više biti sa građanima Niša i sa svim tim ljudima iz lokalnih samouprava koje tamo rade, koji tamo žive, da oni moraju biti bolje obavešteni. Normalno da se na tim konkursima konkuriše. Velika stvar jeste to što se radi za rešavanje tih otpadnih voda inače, ja sam iz Svrljiga, to je opština koja se nalazi na 20-ak kilometara mi smo dobili sredstva za rešavanje kanalizacione mreže, dobili sredstva da odradimo i kolektor otpadnih voda. Otpadne vode rešavamo na taj način i to je preduslov za našu zdravu sredinu, za naš zdrav život. Niš, Svrljig, i ostale opštine će sigurno narednih godina biti mnogo aktivnije.Još jednom vam zahvaljujem, znam da ste vrlo aktivni, svoj posao radite na najbolji način. Ono što radimo mora biti vidljivo, ali sa druge strane ja sam kao poslanik morao o tome nešto da kažem, ne zbog toga da kritikujem, jer sam hteo da čujemo ove stvari koje sada vi govorite, a to moraju da čuju i ostali građani na teritoriji jugoistočne Srbije.Hvala još jednom, a ja ću podržati sve ove predloge i siguran sam da ćemo naredne godine, pošto su duplo veća sredstva dobijena za zaštitu životne sredine i ekologiju, na tome ćemo svi zajedno raditi i na svakom mestu moram biti prisutni da ljudima prenesemo određena saznanja.Pozivam vas, kao nadležnu ministarku da dođete do jedne male sredine, Svrljig, a ja kada kažem najlepša opština u Srbiji, to zaista i mislim, ali nama treba sigurno još pomoći. Sada smo dobili četiri i po miliona evra za rešavanje kanalizacione mreže i to radimo zajedno sa ministarstvom, zajedno sa ljudima iz naše države. Još jednom

2009. kako naprednjaci vole da kažu, žuti režim je donosio Zakon o biocidnim proizvodima po diktatu iz EU, na osnovu direktive koje im je EU rešavala tu oblast. Mi sada donosimo isti zakon, po istom diktatu samo uredbe EU koja rešava tu oblast.Opšte je poznato da ljudi koji pripadaju narodnoj mreži, ja koji pripadam toj organizaciji i toj vrsti političkog pokreta i političke javnosti, nismo raspoloženi za taj snishodljiv odnos prema EU. Ima hiljadu razloga i pet minuta nije dovoljno da ih nabrajam, ali u ovoj oblasti, oblasti ekologije jedan ozbiljan razlog stoji kao slon među svima nama, a često političke elite iz opozicije i iz vlasti pokušavaju to da ne vide, a to je ekocid koji je izvršen od vojnoj krila Brisela, a to je NATO, 1999. godine.Oni su Kosovo i Metohiju i Vranjski kraj, gađali osiromašenim uranijumom, a severne krajeve su gađali po mapi hazarda, gađali su petrohemijska postrojenja, hemijsku industriju, trafostanice. Izazvali su ekocid velikih razmera i dan danas niko to nije istražio do kraja.Tačno je da je u sled toga nastala epidemija kancera, o kojoj takođe ne pričamo. Tačno je da je taj odnos prema ekocidu iz 1999. godine prava vododelnica koja razne ekološke organizacije, pokrete i stranke opredeljuje da li su iskreni u odbrani ekologije ili samo služe interesima onih koji su kao Joška Fišer, 1999. godine sa mahanjem zelenom bojom i sa ekologijom u ustima odobrili da da njihove trupe i njihovi ljudi, njihovo vojno krilo izvrši ekocid na našem prostoru.I to je tačno, i kao što među nama među opozicionim redovima ima raznih ljudi, raznih ideja, kao što ja nikad ne krijem da mi nije problem da podržim nešto što vladajuća većina radi, kao što mi danas nije bio problem da glasam za predlog gospodina Komlenskog da se stvori komisija koja će utvrditi broj žrtava NATO agresije, a vi niste glasali za to iako je to vaš poslanike. Kao što mi nije bio problem da glasam za predlog gospodina Linte koji želi da zaštiti naše ljude iz Krajine, a vi niste glasali za to, iako je to vaš poslanik. Znači, kao što mi to nije problem, nije mi problem ni da vas podržim u onome što ste u pravu.U pravu ste da mnoge ekološke organizacije su samo produžena ruka nemačkih Zelenih, koji su samo produžena ruka američkog uticaja na ovom prostoru. Znači, nemaju pravo da se zaklinju u ekologiju, ako rade za interes onih partija koje ih budžetiraju, a koje su 1999. godine podržale ekocid na našem prostoru.Ali, taj odnos prema toj 1999. godini, to je dobra vododelnica i za SNS, i kao što mnoge stvari radite samo iz marketinga i propagande, tako ste i 2017. godine krenuli da formirate Komisiju za istraživanje posledica NATO bombardovanja. Na čelu Komisije, doktorka Dana Grujičić, pravi čovek na pravom mestu, tri vaša ministarstva su to podržala, ali na kraju, kada je trebalo to da se finišira, da se formalizuje premijer, tadašnji i današnji, gospođa Brnabić nije potpisala taj dokument i formalno je to ostalo nerešeno pitanje.Zašto niste spremni da istražite posledice NATO bombardovanja? Zašto niste spremni da istražite posledice u broju identitetu žrtava? Zašto niste spremni da istražite posledice u ekološkom smislu? Možda zato što ste zagledani u EU i dalje radite isto onu agendu - EU nema alternativu, koju su radili i žuti, kako ih vi zovete.Neću da budem nepravedan. Naravno da je lako sa pozicije opozicionog poslanika biti oštar prema EU. Vi imate veću odgovornost i zato morate da pazite kako se prema njima odnosite, ali ako jednog dana budem u poziciji vlasti, zalagaću se za nešto što se zove – kritičko preispitivanje našeg puta u EU. Znači ne reći ne EU. To izgleda lako i neodgovorno, ali treba da preispitamo šta smo mi to izgubili od našeg interesa u dodvoravanju EU.Pa, na primer, kao što Republika Srpska traži da se vrati sve na Dejtonsko podešavanje, tako bi i mi trebali da tražimo da se sve vrati na Rezoluciju 1244 i da se zahvalimo EU na posedovanju u jednom Briselskom procesu koji je potpuno izgubio smisao.Hvala.

skupštine.Prethodno, moj uvaženi kolega Glišić je izneo nekoliko činjenica koje uopšte nisu tačne. Molim da Narodnu skupštinu ne predstavlja kao produženu ruku ni NATO-a, niti organ koji amnestira NATO

kako smo nazvali tu intervenciju koja je bila 1999. godine – zločinačkom agresijom. Prvi put od kada je predsednik Vlade bio Aleksandar Vučić, a sada predsednik Republike Srbije mi podsećamo svetsku javnost, tako što obeležavamo početak te agresije kakav je zločin napravljen prema srpskoj državi, građanima Republike Srbije i srpskom narodu.Nikakvu narodu.Nikakvu amnestiju ne pravimo prema onima koji su bombardovali Srbiju osiromašenim uranijumom, jer koliko je meni poznato osnovana je i Komisija koja se bavi izučavanjem posledica i to baš od strane Narodne skupštine Republike Srbije, a član i predsednik te Komisije je naš uvaženi kolega Darko Laketić. Nije baš tako crno i belo. I ne donosimo mi zakone isključivo zarad direktiva EU, jer donosimo i zakone koji su isključivo u interesu, pre svega naših građana, jer ako pogledate zakon o zakon o kome sada raspravljamo tiče se zdravlja naših građana.Što se tiče zločinačke agresije ona će za nas uvek da bude to što jeste. Nazivaćemo je pravim imenom. Ničim nismo zaslužili da tako brutalno, bestijalno, budemo uništavani, rušeni i podsećaćemo svetsku javnost na taj zločin koji se desio prema srpskoj državi i prema srpskim građanima.Da, čisto svaki uvaženi kolega ima to na umu da dok je god SNS na vlasti, to što se desilo Srbiji 1999. godine nazivaćemo i osuđivaćemo onako kako je to potrebno.

Vujović sa saradnicima, drago mi je što vas vrlo često vidim u ovom visokom Domu, što govori o vašoj odanosti i posvećenosti poslu koji obavljate u Ministarstvu.Dozvolite da kažem nekoliko rečenica vezano za zaštitu i unapređivanje životne sredine. Ministarka, upravo Vaše Ministarstvo rešava problem otpada iz Kovina kojem je pretila jedna, da tako kažemo, katastrofa ekološka.Isto tako zatvorena je nesanitarna deponija Stanjevina, jedna od najvećih ekoloških bombi u Srbiji. To je vaša zasluga i zasluga Ministarstva.

masu ovih problema koje je Ministarstvo rešilo i koje će rešavati u dogledno vreme, ali dozvolite da napomenem da su isto tako odvojena finansijska sredstva za osam novih regionalnih centara za upravljanje otpadom kojom će

tako, Ministarstvo je izrazilo spremnost da pomogne građanima, gradovima i opštinama da reše svoje divlje deponije na zadovoljstvo svih građana pojedine lokalne samouprave.Ono što je vrlo važno, a to je da u planiranom budžetu za 2022. godinu planirano skoro duplo više sredstava nego što je u ovoj godini, što govori koliko Vlada Republike Srbije i predsednik Republike Srbije i ova Skupština pridaje važnost zaštiti unapređivanju čovekove okoline.Napominjem, zaštita je unapređivanje životne sredine, nije samo političko. Ono jeste i političko, ali ekonomsko pitanje i bezbednosno pitanje, ako hoćete, ono je i vaspitno-obrazovno pitanje i na tom aspektu treba insistirati u budućnosti posebno na vaspitno-obrazovnim ustanovama.Kada je u pitanju bivši režim, naravno da nisu vodili računa o zaštiti i unapređivanju čovekove okoline, dovoljno je da napomenem da je njihov ministar, Oliver Dulić uhapšen. On je samo za sajt „Očistimo Srbiju“ platio 23.000 evra.

o jednom mafijaškom režimu, kojeg simbolizuje ne samo Oliver Dulić, nego i Dragan Đilas, Vuk Jeremić. To su ista braća.Kad sam već kod njih, dozvolite da kažem da Dragan Đilas i Vuk Jeremić stalno rade protiv vitalnih i nacionalnih interesa naše države naočigled građana Republike Srbije. Neću napamet ništa da kažem. To ću pratiti sa konkretnim dokazima.Đilas

uvedu sankcije Republici Srbiji, zbog navodno korupcije i pritisaka na medije. To nije poznato u istoriji čovečanstva da jedan predsednik političke partije, kao što je Dragan Đilas, u narodu zvani Điki mafija, traži da se njegova vlastita otadžbina bombarduje.Poštovani građani, nije to čudo kada se radi o Draganu Đilasu, čoveku od 619 pokradenih miliona evra. On je to radio i ranije. Ja ću samo da vas podsetim na neke podatke. Đilas je 29.08.2009. godine, u razgovoru

odrekao KiM i kada je počeo razvijati našu zemlju. Ne treba da se čudi što je to prekjuče radio. Gospodin Ratko Mladić, gospodine Đilasu, dobro zapamtite, se nikada, nikada, nije niti hoće odreći južne srpske pokrajine. preporučujem vam, gospodine Đilas, da zapamtite samo jednu rečenicu od gospodina Mladića, a ona glasi, ta rečenica glasi ovako, citiram: „Granice se krvlju crtaju i prekrajaju, a otadžbina brani svim sredstvima. Nije mrtav borac koji život da braneći otadžbinu, mrtav je onaj koji je izgubio svoje vekovno ognjište“. Završen citat.Gospodine Đilas, moja vam je preporuka da to uokvirite i stavite u dnevnu sobu da se podsetite na patriotizam kojega vi nemate i kojeg ne ispoljavate ovih dana.Poštovani građani, Đilas je pisao pismo Donaldu Tusku 2020. godine, predsedniku Evropske narodne partije, i zamerio mu, da vidite koliko radi protiv države, samo zato što je predsedniku Vučiću čestitao na svemu što je uradio za Republiku Srbiju u toku svog mandata i što mu je poželeo pobedu na parlamentarnim izborima.Da li možete verovati da jedan predsednik opozicione partije to može da radi svojoj zemlji i svom predsedniku? I on kaže - vaš predsednik, on ga ne priznaje. Nikada, nikada, ja niti moje kolege sa ove strane nismo rekli i negirali da Boris Tadić nije i naš bio predsednik. Dabome da je predsednik Srbije. To je Đilasov odnos prema ovoj zemlji je građanima Republike Srbije.Đilas je optužio Aleksandra Vučića Semu Fabiciju zato što je navodno maltretirao građane i uništio Srbiju. Pa, nije Aleksandar Vučić ukrao, gospodine Đilas, 619 miliona evra, nego vi, gospodine Đilas. Pa, nije Aleksandar Vučić, nego vi gospodine Đilas, uništili ste tvornice po Srbiji i vaši saradnici, a Aleksandar Vučić ih svakodnevno gradi i modernizuje Republiku Srbiju. Zamenile ste teze.Đilas je napao i američkog ambasadora u Srbiji, da vidite poštovani građani i narodni poslanici, koliko radi protiv svoje zemlje. Znate zašto ga je napao? Samo zato što je hvalio Aleksandra Vučića za sve ono što je uradio za Srbiju. Đilas je rekao, citiram: „Godfri će završiti mandat koji će imati smisla samo ako otvori srpski restoran u Americi, pošto se uglavnom bavi obilaskom kulinarskih delatnosti i hvali Aleksandra Vučića“. Završen citat. To radi Dragan Đilas, u narodu zvani kao Điki mafija.Verovali ili ne, Đilasu smeta i himna „Bože pravde“. Videli ste na njegovoj TV „S Nova“, ispljuvala je novinarka državu Srbiju samo zato što je Ministarstvo prosvete na početku školske godine pustilo „Bože „Bože pravde“ učenicima naše zemlje.Đilas je jula 2020. godine boravio u Republici Hrvatskoj, gde je optužio Aleksandra Vučića da će ga smeniti s vlasti uz pomoć Evrope i Hrvata, kako je rekao, citiram –garantujem vam, dakle, Hrvatima, da ću Vučića oboriti s vlasti uz pomoć Evrope. U Srbiji su na vlasti stranke Miloševićevog učenika Dačića i Šešeljevog učenika Vučića. Završen citat.Zaboravili ste, gospodine Đilas, da u Srbiji na izborima ne bira Evropa, niti biraju Hrvati, nego biraju građani Republike Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, Dragan Đilas stalno kontinuirano vređa i građane Republike Srbije, a i državu Srbiju.Đilasova novinarka Aleksandra Glavočki je rekla, citiram - Nije normalno da đaci idu u školu uz stihove, citiram – služi srpsku braću dragu. Završen citat. Od toga nema ništa, rekla je Đilasova novinarka.Jel možete verovati, poštovani građani, da to izgovara Đilasova novinarka, naravno, po instrukciji Dragana je optužio ovih dana Srbiju i Aleksandra Vučića da je to zemlja u kojoj nema slobode i demokratije. Gle čuda, Đilas govori o slobodi i demokratiji, a ja mu neću odgovarati. Njemu je njegova dr prof. Vesna Pešić odgovorila, sa kojom sam ja totalno u suprotnosti kada je politika u pitanju. Ona je rekla Đilasu: „Gospodine Đilas, žalosno je što ste toliko godina zamajavali narod, a niste ništa naučili šta je demokratija. Pa bojkot izbora koji zagovarate nije demokratija i nije politika“. Završen citat. I njegova prof. dr Vesna Pešić, koja vodi politički savet kod Vuka Jeremića, a i kod njega, eto, vidite, ona mu je odgovorila.Šta da kažem o Draganu Đilasu? Pa Đilas je 2009. godine, vezano za Beograd, najbolje odgovorio tadašnjem ambasadoru Kameronu Manteru, kada je rekao Manter, citiram: „Đilas me je uveravao da njegov plan za Beograd nije stvaran, nego marketinški“. Završen citat.Evo, poštovani građani, pa nije vam čudno što on napada sve ono što se gradi u Beogradu, i Beograd na vodi i sve moguće objekte.Njegov kolega, Đilasov, Vuk Jeremić, isto takođe ovih dana napada Republiku Srbiju i građane Republike Srbije stalno pozivajući se na neke izmišljotine. Ja ću spomenuti samo nekolike stvari vezano za gospodina Jeremića.Jeremić je decembra 2008. godine u razgovoru sa američkim kongresmenom Tedom Poom rekao, citiram: „Ulazak Kosova i Metohije u UN je najbolje za Srbiju, čemu se treba da nada, ako bude imala sreće“.Poštovani građani, evo, vidite kako su izdavali Republiku Srbiju. Pa to rade i danas. Jeremić je 30.11.2016. godine tužio Aleksandra Vučića Americi, gle čuda, ono što rade on i Đilas i danas, da se Aleksandar Vučić tajno sastaje sa Vladimirom Vladimirovičem Putinom i prikazao Aleksandra Vučića kao veoma opasnog čoveka po Ameriku. Jel možete verovati, poštovani građani, da to radi predsednik jedne političke stranke.Jeremić je 17.07.2018. godine, kada je Aleksandar Vučić se sastao sa Makronom, tužio i predsednika države i Republiku Srbiju za širenje stabilokratije na Balkanu. Pa, evo, to rade i danas, juče u Americi itd.Što itd.Što vam, gospodine Vuče Jeremiću, pitam vas pred licem građana Republike Srbije, radi u vašem Centru za međunarodne odnose i održivi razvoj, švajcarski diplomata Mišelin Kalmi Rej, koja decenijama lobira za nezavisno Kosovo? Ova Švajcarkinja u stvari predstavlja Natašu Kandić na međunarodnim skupovima. Nataša Kandić je jednom rekla na međunarodnom skupu da ona predstavlja, ova diplomatkinja, verovali ili ne, poštenu Srbiju, tako je predstavila. To je ta poštena Srbija, izdajnička Srbija, poštovani građani, da vam ja to prevedem običnim rečnikom.Na

politiku bezbednosti naše zemlje, politiku zdravlja svih naših građana u ovim teškim pandemijskim vremenima i ne samo u našoj zemlji, nego i u okruženju, politiku ekonomskog napretka, politiku ubrzane modernizacije Srbije, to, poštovani građani, zarad budućnosti naše zemlje. Hvala.

Hvala, predsedavajuća.Biocid je proizvod koji je namenjen da biološki i hemijski uništi, učini bezopasnim i kontroliše neželjene organizme. Danas je, nažalost, gotovo nemoguće održati život na kakav smo navikli bez upotrebe biocidnih proizvoda, jer je uz rast ljudske ljudske populacije evidentan i rast mikroba, virusa, bakterija koji se mogu kontrolisati jedinio upotrebom biocidnih proizvoda, a koji opet moraju biti u balansu sa prirodom i živim svetom. Samim tim je veoma značajna, ali i zahtevna uloga svih onih koji se bave ovom problematikom.Zakon o biocidnim proizvodima, koji je donet 2009. godine, je na potpuno nov način pristupio rešavanju pitanja korišćenja biocidnih proizvoda i njihovog stavljanja u promet i u njega je implementirana većina direktiva EU. U međuvremenu došlo je do izmena u EU, pa su stare direktive zamenjene novim uredbama koje treba da izvrše harmonizaciju pravila za dostupnost biocidnih proizvoda i osiguranje jedinstvenih uslova poslovanja na tržištima EU.Suština novog Zakona o biocidnim proizvodima, koji je pred nama, jeste uvođenje pravila da se za biocidni proizvod koji je dobio dozvolu za korišćenje na tržištu EU od strane nadležnih komisija EU dobija automatski dozvola za korišćenje i na teritoriji Republike Srbije.

EU.Zakonom se uređuje i stavljanje na tržište proizvoda koji su tretirani biocidima. Važećim zakonom ova oblast nije bila precizno uređena tako da je i zbog toga Predlog novog zakona značajan. Dodatno obeležavanje takvih proizvoda usmeriće na koji način treba postupati sa tretiranim proizvodima kada postanu otpad, a i na transparentan način upoznaće potrošače čime je proizvod tretiran što je u skladu sa zaštitom interesa potrošača kao javnog zdravlja, kako ljudi, tako i životinja i životne sredine.Cilj zakona je da se usklađivanje sa propisima EU vrši bolja zaštita zdravlja ljudi i životne sredine. Novim zakonskim rešenjem treba da se obezbedi da svi u lancu snabdevanja biocidnih proizvoda imaju obavezu da svoje poslovanje usklade sa propisima kojima se uređuje ova oblast.Predložena zakonska rešenja uticaće na distributera kao i na korisnika. Imaće obavezu da u skladu sa propisima pribave akt na osnovu koga je on dostupan na tržištu, da klasifikuju proizvod, upakuju, obeleže i da se za njega izgradi bezbednosni list u skladu sa odredbama ovog zakona. Ovim zakonom stvara se i obaveza licu koje stavlja na tržište proizvod tretiran biocidima da obeleži na tačno određen način kako bi potrošač imao potpunu informaciju o svemu.U privremenu listu biocidnih proizvoda upisano je 2.006 proizvoda od čega je 258 domaćih proizvođača, 265 uvoznika biocidnih proizvoda iz zemalja EU, ovaj zakon neće uticati na prava i obaveze privrednih subjekata koji stavljaju na tržište biocidne proizvode koji su već upisani u privremenu listu. Nasušna čovekova potreba kakav vazduh udiše, kakvu vodu pije i kakvu hranu jede.Kada govorimo o Predlogu zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ja bih se osvrnula na nedavno održan Samit u Glazgovu gde su se okupili svetski lideri sa jednim ciljem sprečiti i zaustaviti dalje uništavanje klime. Raspravljalo se šta je postignuto od Pariskog sporazuma. Ciljevi koji su postavljeni jeste da se u najvećoj meri koriste obnovljivi izvori energije, poveća energetska efikasnost i smanji emisija štetnih gasova.

Cilj je da se solarnim panelima smanji potrošnja za 30%, a to će značiti i niže račune za domaćinstva i jako važno smanjenje emisije ugljendioksida.Druga velika vest, takođe, dolazi iz Kragujevca, grada koji će, zahvaljujući Vladi Republike Srbije i Ministarstvu zaštite životne sredine, modernizovati sistem daljinskog grejanja izgradnjom kotlarnice na gas. To će opet uticati na smanjenu emisiju štetnih gasova i smanjenje zagađenosti vazduha koje u zimskim mesecima uznemirujuće velik.Dobro je i važno da je pitanje ekologije postalo pitanje broj jedan i pitanje od nacionalnog značaja i zaista bih pohvalila ovom prilikom rad Ministarstva na čijem ste vi čelu, gospođo Vujović, jer ste započeli, negde i završili, velike projekte koji će rešiti višedecenijske probleme koji su se samo gomilali i predstavljali ekološku bombu.Bendžamin Frenklin je izjavio da tek kada presuši izvor shvatamo kolika je vrednost vode. Nadam se da mi to nećemo nikada dozvoliti. Borba će sigurno biti duga, ali je važno da su napravljeni značajni koraci. Zapravo, važno je koračati, a ne stajati u mestu. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Nenad Filipović.Izvolite. Hvala, uvažena predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena ministarko sa saradnicom, danas imamo na dnevnom redu dva zakona koja nisu samo povezana u oblasti zaštite životne sredine, već imaju i neke zajedničke karakteristike, a to su karakteristike da oba zakona moraju da imaju veliki broj kadrova koji će biti sposobni da implementiraju ove zakone. Druga stvar jesu finansijska sredstva koja su potrebna za implementaciju ovoga, direktnu ili indirektnu implementaciju samog zakona. Treća stvar jeste dužina trajanja implementacija koja se meri mesecima, pa ponekad i godinama. To su Zakon o biocidnim proizvodima i Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.Kada je u pitanju ovaj drugi zakona, morao bih da kažem da ste izuzetno dobro dali objašnjenje i veoma realno objašnjenje i obrazloženje zakona koje bih želeo da prokomentarišem. Smatram da vi želite ovakvim jednim objašnjenjem koje ste dali da rešite probleme koji su nagomilani ovde u našem društvu, ali da ste i sami svesni da to nije nikako lako.Sami lako.Sami kažete da izmene ovog zakona su samo terminološke, a ne i suštinske. Ovaj zakona u suštini, izmene ovog zakona govore samo o tome da se produžuje rok onim operaterima koji nisu uspeli da dobiju integrisane dozvole, a podsetio bih, a vi ste to sami napomenuli, od 2004. godine, kada je ovaj zakon prvi put implementiran, pa zatim 2015. godine i kada je rok bio do kraja 2020. godine, a sada produžavamo taj rok do 2024. godine.Prvo, treba da vidimo ko treba da dobije integrisane dozvole. To su u stvari velike kompanije, veliki zagađivači, tj. najveći zagađivači životne sredine i koji su trebali apriori da budu sposobni da imaju i kadrovska rešenja, finansijska sredstva itd. da reše ove zadatke, s obzirom da su priprema i obrada zahteva za integrisanu dozvolu veoma zahtevan postupak gde je potrebna ozbiljna priprema i angažovanje stručnih kadrova. stručnih kadrova. Integrisanom dozvolom ovi operateri bi pokazali da su primenili sve neophodne mere zaštite životne sredine i ove dozvole bi obezbeđivale sveobuhvatnu zaštitu i zemljišta i vazduha i vode.Na kraju da vidimo ko su ti veliki operateri. Vi ste ovde dali 227 operateri razvrstanih u određene sektore. Jedan od tih sektora i prvi zagađivač jesu energentski sektori gde imate 30 postrojenja i to su uglavnom termoelektrane. Zatim imamo proizvodnju i preradu metala – 21 postrojenje. Tu nema potrebe komentarisati. Mineralna industrija – 29 postrojenja, i to su uglavnom postrojenja koja se bave proizvodnjom keramike, cementa itd. Upravljanje otpadom – devet postrojenja, farme živine i svinja.Do sada je izdato 46 integrisanih dozvola, to je oko 20% od ukupno 227 postrojenja i vi kažete da ćemo u naredne tri godine dati još oko 180 tih integrisanih dozvola, to znači godišnje po 60 dozvola

Tako da, ne znam, imamo, vidim, veliki problem. Znači, to je veliki problem.Ako pogledamo samo vaše ministarstvo, vi ste lepo ovde obrazložili, ja bih to pomenuo, da ste i vi svesni da samo ministarstvo ima veliki problem, a prvi problem vašeg ministarstva jeste kadrovska struktura. I vi sami kažete da, ali ne samo vi, da imate problema sa kadrovima, ovde u Skupštini su dolazili i mnogi drugi iz ministarstva sa kojima smo razgovarali o tome da takođe poseduju velike kadrovske probleme, kao i Agencija za energetiku i druge agencije koje su imale probleme i tu treba spomenuti da mi određene kadrove iškolujemo, i učimo, koji treba da budu sa iskustvom i kad dođe „prelazni period“ onda odu tamo gde su bolje plaćeni.Vaše ministarstvo, doduše, ima jedan zabrinjavajući problem, zato što vi u samom izveštaju kažete da imate četiri sistematizovana radna mesta u oblasti poslovanja i izdavanja integrisanih dozvola i to tri sa visokom stručnom spremom, jedan sa srednjom stručnom spremom, pri čemu takođe kažete da zaposleni još uvek nemaju razvijene dovoljne veštine u pisanju dozvola i ti kadrovi koji su tu treba normalno da imaju određeno iskustvo koje se stiče godinama.Što se tiče same Evropske unije tu tri do četiri dozvole, jedan dobar pisac ovakvih, iskusan pisac ovakvih dozvola uradi godišnje tri do četiri takve dozvole, što znači, kada preračunamo kod nas, trebalo bi da imate najmanje 17 uposlenih, ali 17 iskusnih pisaca dozvola, tako da, ne znam samo na osnovu čega smo došli do ove brojke 2024. godine da ćemo to rešiti.Drugi problem u ministarstvu jeste ono što ste vi videli i to mi je drago što ste napisali ovde, znači, da je to slaba saradnja među svim nadležnim organima. Pre svega, tu je saradnja između drugih ministarstava, znači Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo unutrašnjih poslova itd, ali takođe i saradnja sa jedinicama lokalne samouprave, koje mnoge lokalne samouprave nemaju ljude, ne postoje zaposleni koji izdaju integrisane dozvole, pa onda sve to prevale na vaša pleća, da kažem, odnosno prebace na vas, vi takođe nemate te kadrove koji bi to uradili, zato to ide ovako sporo. Znači, kapaciteti ne postoje dovoljni za ove stvari.Da pođemo od činjenice da možemo sve to da rešimo, da nađemo kadrove kao što su fakulteti koji su vam i do sada pomagali u svemu tome, ali mi kad se osvrnemo imamo još druge mnogo veće probleme, a to su problemi kod samih operatera. Oni su evidentni, jer zahteve za izdavanje dozvola koji dolaze kod nas uglavnom su nepotpuni, što i sami kažete, i mnogi od tih operatera nemaju još ni definisane planove koje će sprovesti u svojim materijalna, tj. finansijska ulaganja koja treba da se ulože u zaštitu životne sredine su takođe jedan od problema i verovatno im je mnogo lakše da to prolongiraju dalje i dalje. Vreme, kao što sam malopre rekao je jedan bitan faktor, gde za istu realizaciju je potrebno veoma dugo vreme.Nepostojanje upotrebnih dozvola za same objekte, nepostojanje projektne dokumentacije je takođe veliki problem. Nepostojanje vodnih dozvola itd, itd. I sami ovi operateri, koji bi po, kao što sam malopre rekao, po analogiji trebali da imaju određene kadrove koji bi sprovodili te zadatke, te zadatke, oni jednostavno te kadrove nemaju ili te kadrove stalno šetaju od jednog do drugog radnog mesta i zbog toga dolazimo do ovakvih stvari, a sve je ovo, moram da kažem, zabrinjavajuće za sve nas, jer svi u ovom sistemu gubimo upravo zbog toga što je zaštita životne sredine ono nad čim teži i ova Vlada i svi mi zajedno sa njom.Poslanička grupa Jedinstvene Srbije će u danu za glasanje, naravno, ovaj zakon podržati upravo zbog toga što smatramo da je produženje rokova ovim operaterima veoma bitno i smatramo da treba veoma ozbiljno da se pozabavimo ovim ovakvim situacijama, da bismo u narednom periodu od tih tri godine rešili određene probleme o kojima smo govorili a to je zaštita životne sredine.Ulaganje sredine.Ulaganje u samu zaštitu životne sredine, da znate, to je ulaganje u sopstvenu decu.Što se tiče Zakona o biocidnim proizvodima, najpre treba reći da se ovaj zakon donosi radi usklađivanja postojećih propisa u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima sa odgovarajućom regulativom Evropske unije koja je u međuvremenu promenjena i sada mi to treba da usaglasimo i sam skrining izveštaj u Poglavlju 27 Evropske komisije eksplicitno navodi da Republika Srbija treba da nastavi proces usklađivanja propisa sa Uredbom o biocidnim proizvodima, međutim ova uredba reguliše unutrašnje tržište Evropske unije, tako da potpuna harmonizacija ne može doći sa ovim ćemo sa ovim zakonom, znači, osigurati maksimalno moguće usaglašenje pa će poslanička grupa Jedinstvena Srbija ovaj zakon u danu za glasanje podržati.Što se tiče samih biocidnih proizvoda, treba znati da su hemikalije koje su namenjene uništavanju i kontroli nepoželjnih organizama, koji utiču i na čoveka, životnu sredinu, životinje itd. predstavljaju određeni rizik za sve ovo što sam nabrojao. Zato se treba uspostaviti stroga pravila i procedure kako bi se umanjili ovi rizici, naročito zbog toga što u poslednje vreme ovim proizvodima svakodnevno raste upotreba široke primene u svakodnevnom životu. Podeljeni su u 23 tipa, u četiri sektora. To su razna dezinfekciona sredstva za ličnu higijenu, za dezinfekciju vode, vazduha i domaćinstva, razni konzervansi za hranu,

Hvala uvažena potpredsednice Kovač.Uvažena ministarka, uvažena državna sekretarka, pre svega moram da kažem jednu stvar, a to je da mi ovde jesmo kao Skupština svojevrsni korektivni faktor i kontrolor Vlade, nema mnogo ovako proaktivnih ministara kao što je ministarka Vujović.Kada neko iskoristi svoje vreme za pripremu sednice, pa onda isprati to šta rade narodni poslanici, kada nije u sali i kada sasluša pitanja, to je stvarno za svaku pohvalu. Pogotovo kada to pitanje nije upućeno tom ministarstvu. Nadamo se da će bar da odgovore ovi kojima je upućeno. Hvala na tome, ta proaktivnost mora uvek dase ceni.Danas skupštini razgovaramo o efektima koji će u realnom životu imati donošenje zakona o biocidnim proizvodima, uzimajući u obzir obezbeđivanje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi, životinja, zaštite životne sredine i posebno ono što je nama iz poslaničke grupe PUPS „Tri P“ važno, zaštita osetljivih grupa građana, a koje obuhvataju trudnice i dojilje, odojčad i decu, stariju populaciju, kao i radnike i stanovništvo, ako su u velikoj meri duže izloženi biocidnom proizvodu.Osnovna namena biocidnih proizvoda je da unište, spreče delovanje i učine bezopasnim neki štetni organizam koji je nepoželjan ili ima štetan efekat na ljude, njihove aktivnosti, proizvode koje koriste ili proizvode na životinje ili životnu sredinu.Biocidni sredinu.Biocidni proizvodi koji se koriste kod dezinfekcije različitih površina vode i vazduha u domaćinstvima, u javnim objektima, ali i kod održavanja higijene ljudi, životinja, za suzbijanje insekata i glodara, za zaštitu gotovih proizvoda u originalnoj ambalaži, za zaštitu vode u rashladnim sistemima i dr.Osim dr.Osim pozitivnih efekata koje uzrokuju biocidni proizvodi, njihovo korišćenje može podrazumevati i određeni rizik. Jedan od osnovnih zahteva buduće primene ovog zakona je upravo u vreme kada se mnogo priča o zdravlju ljudi, da biocidni proizvod ne sme da sadrži supstance koje mogu negativno da utiču na zdravlje ljudi. Takođe, biocidni proizvod ili njegovi ostaci ne sme negativno da utiče na životnu sredinu, uključujući zagađenje površinskih i podzemnih voda, kao o vode za piće, zemljišta i vazduha.Proces uvođenja biocidnih proizvoda na tržište podrazumeva strogo propisane uslove, a sami proizvodi pre upotrebe moraju biti odobreni od strane nadležnih organa. Države članice EU mogu odobriti upotrebu nekog biocidnog proizvoda ili pojedinačno ili zajedno na nivou EU.

u vezi sa stavljanjem biocidnih proizvoda na tržište.Ovu direktivu je u međuvremenu zamenila Uredba EU iz 2012. godine, u vezi sa dostupnošću biocidnih proizvoda i njihovim korišćenjem na tržištu.Zbog značaja ovog zakona po zdravlje ljudi, kao i zdravlja životne sredine i zato što smatramo da je predlagač zakona naveo sve najbitnije činioce u vezi sa uvođenjem biocidnih proizvoda na tržište Srbije, poslanička grupa PUPS - "Tri P" će u danu za glasanje podržati ovaj zakonski predlog.Što se tiče Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, utvrđena je lista postrojenja koja su obavezi da pribave integrisanu dozvolu u vezi sa zaštitom životne sredine i to u energetskom sektoru, u mineralnoj i hemijskoj industriji i u industriji upravljanja otpadom.Od postojećih 227 objekata iz ove grupe do sada je 45 dobilo integrisane dozvole kojima se propisuju uslovi pod kojima oni rade i obavljaju svoje aktivnosti, preko kojih se prati rad najvećih zagađivača i njihovo usaglašavanje sa propisima EU.Kako je EU.Kako je trenutno u važećem zakonu rok za izdavanje integrisanih dozvola bio 31. decembar 2020. godine, pojavila se potreba da se on produži do kraja 2024. godine, a sve u skladu sa procedurom predviđenom pregovorima za pristupanje Republike Srbije EU. Inače, svi postojeći privredni subjekti i sada moraju da poštuju sve propisane vrednosti iz pozitivnog zakonodavstva Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine.Problem sredine.Problem koji je uočen u vezi sa izdavanjem integrisanih dozvola je u tome što mnogi privredni subjekti još uvek nemaju definisane planove mera koje planiraju da sprovedu u svojim postrojenjima kako bi njihov rad uskladili sa evropskim standardima.Posao oko pripremanja dokumentacije za izdavanje integrisanih dozvola u oblasti zaštite životne sredine jeste zahtevan i zahteva veoma stručne kadrove. da je i u ovoj oblasti konstantan nedostatak stručnjaka iz oblasti zaštite životne sredine i zato koristim priliku da ukažem na činjenicu da je obrazovanje kadrova u oblasti zaštite životne sredine jedan od prioriteta kojim se moramo baviti u narednim godinama.Pored

urade.Poslanička grupa PUPS - "Tri P" je i do sada uvek glasala za sve ono što doprinosi boljem kvalitetu života građana Srbije, tako ćemo uraditi i sa ova dva zakonska predloga. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem se potpredsedniku Krkobabiću.Reč ima narodna poslanica dr Vesna Ivković. Poštovana predsedavajuća, uvažena ministarko sa saradnicom, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, na početku svog izlaganja podsetiću vas na reči predsednice Vlade Republike Srbije, koja je još u svom ekspozeu izjavila da je zaštita životne sredine jedan od najvažnijih prioriteta Vlade i da se intenzivno radi na planiranju i investicijama u ovaj sektor, kao i da su teme poput kvaliteta vazduha, zaštite vode i zemljišta od zagađenja postale nezaobilazne teme na putu daljeg razvoja naše države.U prilog tome govori i činjenica da smo samo u ovom sazivu usvojili veliki broj zakona iz oblasti zaštite životne sredine, kao i povećanje budžeta, kao što ste i vi sami rekli, za 2022. godinu koja izdvaja finansije u iznosu od skoro duplom od prošlogodišnjeg budžeta.Kada govorimo o zakonodavnom okviru i strateškim ciljevima, važno je reći da sam tekst Ustava Republike Srbije predviđa pravo na zdravu životnu sredinu, kao jedno od osnovnih prava i sloboda svakog građanina.Danas, kada je postignuta ekonomska stabilnost, možemo u većoj meri da se posvetimo pitanjima zaštite životne sredine i ekološkoj održivosti naše zemlje, kao i borbi protiv klimatskih promena. Poslednji je čas da pobedimo u trci s vremenom, da bi buduće generacije imale zdraviju životnu sredinu.Da je Srbija ozbiljno shvatila problem zaštite životne sredine i klimatskih promena, govori u prilog i prisustvo i obraćanje našeg predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića na konferenciji UN o klimatskim promenama u Glazgovu.

koji je ovom prilikom između ostalog izjavio da parlament ima veoma važnu ulogu i u skladu sa tim svako od nas narodnih poslanika trebalo bi da se aktivno uključi i da da svoj doprinos.Predsednik Narodne skupštine je izjavio da je Srbija mala zemlja i nije među najvećim zagađivačima, ali već dugo učestvuje u globalnom naporu da se zaustavi štetno delovanje čoveka na našu okolinu i spremna je da se prilagodi odlukama koje se donose na svetskom nivou, pre svega o obnovljivim izvorima energije i smanjenju štetnih emisija.Naša Vlada i resorno ministarstvo zaduženo za zaštitu životne sredine posvećeni su zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju sektorskih politika i u tome se nalazi na pravom putu, putu stvaranja moderne, ekonomski stabilne i zdrave Srbije. I sve dok je tako, SPS će podržavati takvu politiku.Dokaz da idemo u dobrom smeru je i Izveštaj Evropske komisije za 2021. godinu, koja govori da je Srbija ostvarila izvestan nivo pripremljenosti u oblasti životne sredine i klimatskih promena.

a sve to, istakla bih, uprkos pandemiji koja je usporila funkcionisanje i mnogo razvijenih zemalja od Srbije.Na globalnom nivou ekološka politika se sprovodi kroz koncept zelene odnosno cirkularne ekonomije. Koncept "Zelene ekonomije" ima za cilj da obezbedi dalji razvoj ljudskog društva, zaštitu zdravlja ljudi i socijalne jednakosti, a da se istovremeno smanje ekološki rizici na najmanju moguću meru. Ekološka odbrana je multidisciplinarna i treba da predstavlja obavezu svih nas, kako institucija, tako i svih članova društva.Održivi razvoj je dugoročni koncept koji podrazumeva stalni ekonomski rast, obezbeđuje smanjenje siromaštva, pravedniju raspodelu bogatstva, unapređenje zdravstvenih uslova i kvaliteta života, uz smanjenje nivoa zagađenja i sprečavanje budućih.S obzirom da se na navedenim postulatima zasniva i politika partije kojoj ja pripadam - Socijalistička partija Srbije, socijalisti su veoma posvećeni temi održivog razvoja.Predlog razvoja.Predlog zakona o izmenama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine sadrži izmene tri važna člana važećeg zakona. Zakon uređuje vrste aktivnosti postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola, sadržaj zahteva i dokumentaciju koja se predaje uz zahtev, uslove koji se utvrđuju dozvolom, nadzor, kazne i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine.Integrisane dozvole obezbeđuju sveobuhvatnu zaštitu vazduha, vode i zemljišta od zagađenja, prevenciju nastanka zagađenja i primenu najboljih i po životnu sredinu najprihvatljivijih tehničkih rešenja. One obezbeđuju da i veliki zagađivači posluju u skladu sa visokim standardima zaštite životne sredine i time spreče štetan efekat na nju, kao i na zdravlje ljudi. Jednom rečju, integrisanom dozvolom operateri dokazuju da su primenili sve neophodne mere i da su se usaglasili sa neophodnim standardima.Najvažnije promene koje se odnose na izmenu zakona odnose se na postojanje potrebe da se produži rok za izdavanje dozvola koji je važećim zakonom bio do 31. decembra 2020. godine.Predloženim izmenama važećeg zakona rok se pomera do 31. decembra 2024. godine imajući u vidu da je u predlogu pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 i određen datum 1. januar 2025. godine.Produženje roka je neophodno kako operateri ne bi snosili nepotrebne troškove, a državna uprava obezbedila administrativne i stručne kapaciteta za obradu zahteva za izdavanje integrisanih dozvola kako na državnom, tako i na lokalnom nivou.Jedan nivou.Jedan od razloga za odlaganje roka je i pandemija koja je zaustavila i usporila mnoge društvene procese, ne samo kod nas, već na globalnom nivou.Naglasiću da i mnoge razvijenije zemlje sa mnogo boljim administrativnim kapacitetima prosečno izdaju tri do četiri dozvole godišnje, što ukazuje na to da je obrada zahteva za dozvole izuzetno zahtevan, složen i stručan posao.Zakonom je propisano da otpočinjanje rada postrojenja i obavljanje aktivnosti bez integrisane dozvole predstavlja privredni prestup. Ministarstvo za zaštitu životne sredine uradilo je listo postojećih postrojenja koje su u obavezi da pribave integrisanu dozvolu.Na osnovu ove liste u Republici Srbiji postoji 227 postojećih postrojenja od kojih 28 pripadaju javnom sektoru, a 199 postrojenja privatnom sektoru.Drugi razlog koji opravdava donošenje ovog zakona je usklađivanje sa Zakonom o zaštiti životne sredine, Zakonom o inspekcijskom nadzoru i drugim pravnim aktima, kao i vreme koje je neophodno da se obave pripreme za jačanje kapaciteta, edukaciju kadrova koja će se vršiti kroz realizaciju SIDA projekta „Zelena tranzicija i implementacija direktiva u industrijskim emisijama“.Sve izdate dozvole podložne su reviziji najviše dva puta u toku važenja iste. Predlog zakona sadrži i određene terminološke promene, kao na primer da se za nova postrojenja prikaže saglasnost na odgovarajući dokument iz oblasti zaštite od velikog hemijskog udesa umesto saglasnosti na procenu opasnosti od udesa,

bi se sadašnje stanje popravilo i sprečile nepopravljive greške koje ugrožavaju zdravlje građana, moramo se svi udružiti i pridržavati pravila ponašanja, propisa i zakona koje nameće sadašnja situacija.Primena ovog zakona staviće javni interes iznad privatnog i doprineti zdravijoj životnoj sredini za sve građane, kao i očuvanje staništa ekosistema i vrsta i održavanja prirodnih ekoloških procesa koji mogu biti ugroženi emisijama iz industrijskih izvora.Da bismo sačuvali i zaštitili našu životnu sredinu moramo biti mudru, dalekovidi i da svako od nas da svoj lični primer i doprinos.Naravno, ne možemo da očekujemo da se problemi u vezi sa zaštitom životne sredine reše preko noći, jer su isti gomilani godinama.

Smedereva veoma drago kada sam pročitala na sajtu Ministarstva za zaštitu životne sredine da je kineska kompanija „Hribis grup“ u Smederevu podnela zahtev za izdavanje integrisane dozvole, što je znak da brine ne samo o platama 5.000 zaposlenih, već i o zdravlju Smederevaca i zaštiti naše životne okoline.Zahvaljujem.

Hteo bi, zarad naših građana, da znaju o čemu se tu radi i šta su to biocidni proizvodi. Oni su neophodni za kontrolu organizama koji su nepoželjni ili imaju štetan efekat na ljude, njihove aktivnosti, proizvode koje koriste ili proizvode

u objektima javnog zdravlja i u drugim javnim objektima, u industrijskim objektima, u prehrambenoj industriji, na farmama. Osim toga, koriste se za održavanje lične higijene, a i za dezinfekciju zdrave kože ljudi, kao i za održavanje higijene životinja.Takođe, biocidni proizvodi se koriste za suzbijanje insekata i glodara, za zaštitu gotovih proizvoda, dok su originalne ambalaže za zaštitu drveta, kože, gume, papira, tekstila, za zaštitu vode ili drugih tečnosti u rashladnim i procesnim sistemima. Znači, ovde je reč o tome da zdravlje ljudi, životinja ili određenih dobara zaštitimo od raznih štetočina, štakora i od problema koji biocidni proizvodi imaju jeste to da štetočine i štakori postaju često rezistentni na same biocidne proizvede. Da prevedem građanima Srbije, postaju otporni na njih, tj. biocidni proizvod ne može nikakvo dejstvo da ostvari prema njima.Nažalost, imamo situaciju da kada su u pitanju i ljudi i oni postaju rezistentni, odnosno otporni recimo na zakon. Bivši režim i predstavnici bivšeg režima su otporni na zakonske propise kojima se reguliše zloupotreba ovlašćenja. Postali su otporni i na to da objasne kako su zaradili 600 miliona evra za četiri godine vlasti.Da stvar bude još gora, postaju otporni i na demokratiju. Kao političarima, to zaista nije normalno. Ali, šta to znači postojati otporan na demokratiju? To znači da ste odustali od toga da na vlast dođete na izborima, već očekujete da vas na vlast neko dovede, da li nasilnim putem, tako što se pali Skupština Srbije, osvajaju državne institucije, upada se sa motornim testerama na javni servis. To su ti oblici kako se dolazi na vlast bez demokratije.Drugi način jeste da vas neka druga zemlja, neka druga sila vojnim putem takođe dovede na vlast, ili određenim pritiskom, uvođenjem sankcija itd. Međutim, kada se uvode sankcije ili se vrši oružana agresija na neku zemlju, ko najviše ispašta? Pa, najviše ispaštaju građani te zemlje? Kada su sankcije građani su, i to prvo oni najsiromašniji, oni su prvi na udaru, a kasnije oni koji imaju nešto više novca. Oni koji imaju 600 miliona evra, oni nemaju nikakvih posledica od bilo kakvih sankcija, jer sa 600 miliona evra sebi mogu da obezbede prilično lagodan život, bez obzira da li postoje biocidna sredstva ili ne.E, sada, pošto i to evoluirate, onda krenete da vas dovedu dovedu na vlast neke, ne samo druge države, nego i neke regionalne organizacije, kao što je to EU. Pa, setite se samo kako su Dragan Đilas i bivši režim klečali pred evroposlanicima, kako su tražili da Aleksandra Vučića ponize, kako su tražili da ga proglase diktatorom, kako ovde u zemlji nema vladavine prava, nema demokratije, kako je diktatura itd.Mučili su se oni to neko vreme sa tim evropskim poslanicima. Ovi su videli da je to luda kuća kada je bivši režim u pitanju, odustali od toga i, da kažem, nešto malo ublažili tu svoju sliku o Srbiji. Rekli su Đilasu da može na vlast samo da dođe izborima, da su izborni uslovi u Republici Srbiji prihvatljivi po evropskim standardima i da će morati da se kandiduje da li za predsednika Republike, da li za gradonačelnika, da li da nosi ili predvodi svoju listu kandidata za narodne poslanike.E, sada, u svojoj rezistentnosti, odnosno otpornosti Dragan Đilas ide i dalje. Pošto je shvatio da ovde nema dovoljno ljudi sa motornim testerama koji će da upadaju u državne institucije i javni servis da bi, je li, pravili voditeljkama frizure motornim testerama, pošto je ukapirao da ne može više ni EU, nema želje da mu pomogne, on je otišao za Ameriku. Otišao je Americi da traži podršku, da ga opet sankcijama ili bombardovanjem neko dovede ovde na vlast.To što je razgovarao sa američkim pomoćnikom državnog sekretara ili nekim drugim, ja zaista nemam ništa protiv i to je poželjno. Ko god da ode treba da razgovara, kome god da se ukaže prilika. Ali, da li vi možete da pronađete makar jednog jedinog poslanika iz vremena od 2008. do 2012. godine, narodnog poslanika tadašnje opozicije, da pronađete da je negde on van Srbije rekao da je Dragan Đilas lopov, da je Boris Tadić diktator, da je Vuk Jeremić izdajnik? Da li možete da pronađete nekog takvog poslanika? Ja vam tvrdim da ne.Tadašnja opozicija, kojoj je pripadala i Srpska napredna stranka, nije ružne stvari pričala o svojim državnim funkcionerima, ma koliko te ružne stvari bile istinite. Istinito je da je Dragan Đilas bio najobičnija lopuža i da to hoće ponovo da bude. Istina je da je Tadić pobegao iz Srbije kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Istina je da je Vuk Jeremić izdajnik koji je postavio granicu između Srba i Srba, ovih koji koji žive u unutrašnjosti Srbije i onih Srba koji žive na teritorije naše autonomne pokrajine. Ali, nikome od poslanika nije padalo na pamet da van Srbije govore da su oni izdajnici.Šta je uradio Đilas pre nekoliko dana?

kokus u kongresu i senatu nego Đilas, nego što imaju albanski lobisti, kosovski lobisti, bošnjački lobisti. Oni postavljaju pitanje, Đilas preko svojih portala i medija postavlja sledeće pitanje – a odakle će to Srbija da plati? Da li ćemo da platimo iz budžeta, tj. parama svih građana Srbije, ili ćemo da platimo iz nekih crnih fondova?Pazite, tu barabu nije sramota da tako nešto pita. Znači, jedna od najvećih lopuža u Srbiji pita da li ćemo mi da trošimo pare građana Srbije da zaštitimo državni interes. Pazite, lopuža najobičnija to pita. Najobičnija lopuža.Samo moram nešto i da kažem. Kada se borite za nešto ispravno, ne treba vam novac. Kada se borite, recimo, kažete da poštujete teritorijalni integritet Kine, kada se borite i kažite da poštujete teritorijalni integritet Španije, kada kažete da poštujete teritorijalni integritet Kipra, i da ne nabrajam dalje, za to vam ne treba novac. Ali, kada kažete da je Kosovo nezavisna država, na štetu svog saveznika iz dva svetska rata, e onda se to plaća, e onda to košta jer, jelte, neko ima neka svoja moralna načela kojih će da se odrekne za novac. I to je ta priča koja je u američkom kongresu. Ali hajde da postavimo pitanje ko to plaća. Plaća, u najvećem broju slučajeva, albanska mafija. Ako albanska mafija to plaća, kakav je to novac? Od prodaje droge, oružja, belog roblja.Sada zamislite Dragana Đilasa,

Pa to može samo čovek koji ne voli svoju zemlju, ne voli svoj narod i čovek koji mnogo više voli novac nego bilo šta drugo. Možemo mi zakone da donosimo o biocidima kakve god hoćemo, biocid za Dragana Đilasa samo su izbori, ali izbori na koje on ne sme da izađe,

Jedino da pronađe vanzemaljce. Ali, budite uvereni, ni oni neće da ga dovedu, ne žele ga ni oni u svom društvu, takve ljude svi izbegavaju i neće ih ni građani Srbije. Reč ima narodna poslanica dr Nina Pavićević.Izvolite. **Nina Pavićević** Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvažena ministarko sa saradnicom, poštovane kolege narodi poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, proteklih dana svi smo čuli glavnu poruku učesnika Konferencije o klimatskim promenama koja se održava u Glazgovu, a ona glasi: „Za spas planete ostalo je još malo vremena“.Zato bih se u kontekstu današnje rasprave osvrnula upravo na ono životno pitanje čovečanstva. Danas se ceo svet složio oko toga da su klimatske promene već vidno preoblikovale planetu Zemlju, a da smo mi, ljudi, kao moderna civilizacija, u najvećoj meri doprineli ovakvom procesu i da smo stoga odgovorni za dalju sudbinu života na Zemlji. Zato ćemo morati da podelimo odgovornost i damo svoj doprinos za njeno očuvanje.Naš današnji konkretan doprinos u tom cilju biće donošenje zakona o izmenama Zakona o sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. I nauka i politika su se složile da jedino integrativnim pristupom možemo staviti pod kontrolu sve razvojne procese koji direktno utiču na zagađenje životne sredine. U tom smislu, neophodne su radikalne i sistemske promene u pristupu samoj ekologiji i u tim promenama moramo aktivno i svesno učestvovati i mi, odnosno Srbija, i ako ne spadamo u velike svetske zagađivače. To je naša obaveza koja proističe iz dokumenata Ujedinjenih nacija, ali i iz evropske agende. Upravo ovim izmenama zakona će se obezbediti uslovi za efikasnije funkcionisanje i organizovanje integrisanih dozvola na teritoriji Republike Srbije za obavljanje onih delatnosti koje su potencijalni ili stvarni zagađivači životne sredine.Integrisane dozvole se izdaju za postrojenja i aktivnosti koje mogu imati negativan uticaj na zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna dobra i one upravo treba da obezbede sveobuhvatnu zaštitu vode, vazduha i zemljišta od zagađivanja, zatim prevenciju nastanka zagađenja i primenu najboljih i po životnu sredinu najprihvatljivijih tehničkih rešenja. Ovakav pristup je nesumnjivo potreba vremena u kome živimo, jer je čovek, u nameri da stvori što više materijalnog bogatstva, u jednom trenutku zavladao prirodom, otuđio se i potpuno zaboravio da je i njegov život uslovljen životom prirode.Čitav prošli vek i ovo moderno doba odlikuju se ljudskim aktivnostima koje su upravo u funkciji tehnološkog progresa i uvećanja ekonomskog rasta i razvoja, što sa druge strane značajno doprinosi degradaciji životne sredine, kao i nedostatku zdravog i čistog vazduha.Zbog toga zaštita životne sredine predstavlja veliki i neodložan problem koji zahteva globalno rešenje u predstojećem periodu. I Srbija se u oblasti zaštite životne sredine suočava sa problemima kao što su prekomerno zagađen vazduh u velikim gradovima, a to je, prema statistici, 14 mesta u Srbiji. Tu su i problemi zagađenja vode i nedostajućih sistema za prečišćavanje, zatim zagađenje zemljišta i nedovoljno dobro recikliranog otpada.Jasno je da se dosadašnji razvoj nusproizvoda i raznih tehnoloških procesa u vidu raznovrsnih zagađenja vraća u naš ekosistem, što više nisu prihvatljivi standardi sa aspekta očuvanja životne sredine u kojoj živimo, pa i samog opstanka čovečanstva. Enormni porast ekonomske aktivnosti u celom svetu za posledicu ima jedan od najopasnijih neželjenih efekata, a to je drastično povećanje emisije CO2, koji ima katastrofalne posledice po životnu sredinu.Prema najnovijim podacima, na godišnjem nivou u atmosferu se emituje 60 milijardi tona CO2, ugljen-dioksida, a samo Srbija emituje 60 miliona tona CO2. To sa svetskog aspekta nije mnogo, ali što se nas samih tiče uopšte nije malo i zato moramo ozbiljno raditi na smanjenju emisije štetnih gasova. Uostalom, vazduh je jedinstven omotač oko naše planete i gde god i koliko god da je zagađenje, ne treba potcenjivati ovaj problem.Osnovni uzročnici zagađenja vazduha u Srbiji jesu zastarele termoelektrane, milioni privatnih ložišta na drva i ugalj, spaljivanje otpada i plastike, kao i stariji automobili.Kada govorimo o termoelektranama koje koriste ugalj, podaci pokazuju da ih u Evropi ima ukupno 20, od toga 18 na Balkanu, a osam u Srbiji. S obzirom na to da naša zemlja ima i druge energetske potencijale u vidu solarne energije, biomase, vetroparkova, skoro sam sigurna da ćemo u bliskoj budućnosti iskoristiti sve to i smanjiti upotrebu uglja, tj. okrenuti se modernim tehnologijama korišćenja, kako bi pre svega imali čist vazduh i zdravu životnu sredinu.Dodala bih da nisu samo termoelektrane i korišćenje uglja zagađivači vazduha, pa bih pomenula i zagađivače plastičnim otpadom, što je, složićete se, kriza svetskih razmera, pa se stoga na listi najvećih svetskih zagađivača nalaze svetski brendovi i multinacionalne kompanije.Svi mi zajedno sa Vladom Republike Srbije radimo na očuvanju i zaštiti životne sredine, i ne samo Vlada Republike Srbije, već i resorno ministarstvo pokazalo je političku volju i snagu da se započne rešavanje ovog velikog ekološkog problema. Analiza rađena sa Ujedinjenim nacijama pokazala je da u Srbiji postoji još sedam ovakvih lokacija. Rešavanje lokalnih koji su istovremeno i globalni problemi jedan je od zadataka koji moramo do 2030. godine da završimo, odnosno da pre svega sredimo naše dvorište, kako nas sve ovo ne bi koštalo mnogo više.Zaštita životne sredine zahteva pre svega svesne i odgovorne pojedince, sa osećajem za percepciju ugroženosti, što treba da rezultira adekvatnim ekološkim ponašanjem, kao elementom svesti. Zato je potrebno jačanje ekološke svesti koja podrazumeva usaglašavanje individualnog i opštedruštvenog ponašanja, u skladu sa aktivnom i aktuelnom ekološkom situacijom. Ako se ekološki ne osvesti, čovečanstvo je osuđeno na nestanak, a ekološka svest čovečanstva jeste i ekološka svest svakog pojedinca.Stoga će poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržati i ovaj i sve ostale predloge zakona na dnevnom redu. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite. Zahvaljujem.Poštovana predsedavajuća, uvažena ministarka sa saradnicom, kolege i koleginice narodni poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, zaštita zdravlja ljudi je prioritet broj jedan koji je uspostavila Vlada Republike Srbije, a po predlogu predsednika Republike Aleksandra Vučića. Zaštita zdravlja ljudi jeste prioritet broj jedan, a kroz zaštitu vode, kroz zaštitu zemljišta, kroz zaštitu vazduha i te kako doprinosimo i zdravlju ljudi.Oba ova današnja zakona koja su na dnevnom redu i te kako utiču na poboljšanje kvaliteta života svakog građanina Republike Srbije i kada je u pitanju poboljšanje vazduha, zemljišta i vode, ali i kada je u pitanju i plasiranje biocidnih proizvoda na tržištu, odnosno kada je u pitanju povećanje bezbednosti građana, podizanje svesti građana, kada se na tržištu nađe biocidni proizvod.Zakon o biocidnim proizvodima, on je sistemski nov, ima jasne korake, jasne procedure, u postupku izdavanja odobrenja za stavljanje na tržište biocidnog proizvoda, kako ne bi došlo do rizika po život i zdravlje ljudi. Ovim zakonom precizno su utvrđene nadležnosti kontrola nad sprovođenjem ovog zakona, ali i prekršajna odgovornost svih onih koji krše navedeni zakon.Moram da kažem da je zaštita životne sredine na vrlo visokoj listi prioriteta ove Vlade. To pokazuje da je Republika Srbija politički napredovala, da je Republika Srbija demokratsko i zrelo društvo i da se na dnevnom redu našla i zaštita životne sredine, odnosno ekologija. Da je zaštita životne sredine visoko na prioritetima Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, govori i podatak da je tokom ove godine prvi put na međunarodnom finansijskom tržištu emitovane su zelene obveznice u iznosu od jedne milijarde evra sa rokom dospeća od sedam godina i sa najnižom kamatnom stopom od jednog procenta. Sva ova sredstva biće upravo upotrebljena

sakupljane su i čuvane deponije, niko nije vodio računa o njima.Ono što moram da istaknem, uvažena gospođo Vujović, to je da ste odmah po preuzimanju nadležnog Ministarstva otišli na teren, otišli na lice mesta, otišli tamo gde su se dešavali ekcesi, ali nisu se ekcesi dešavali samo u mandatu ove ove Vlade i vašeg vođenja resornog ministarstva, ti ekcesi su bili više decenijski i navešću dva ekcesa.Jedan ekces je plivajuća deponija smeća na Potpećkom jezeru. U pitanju je bilo više hiljada kubika otpada koje su naravno, nesavesni građani bacali, verovatno u najbliže potoke, a onda je od potoka dolazilo do reke,

tako da su danas postavljene lančanice, upravo da bi se sakupljao taj otpad i da bi komunalne službe opština Priboj, Prijepolje, Nova Varoš mogli da sakupljaju na vreme taj otpad kako se više to nikada ne bi ponovilo.Drugi problem koji ste rešili, a takođe se radi o više decenijskom problemu to je deponija smeća Stanjevine kod Prijepolja. Deponija Stanjevine bila je u stvari jedna prava ekološka bomba. Inače, deponija se nalazi na glavnom magistralnom putu od Beograda prema južnom Jadranu. To je put koji vodi prema manastiru Mileševa. To je put koji vodi prema fresci belog anđela, koji je pod zaštitom UNESKO. To ruglo, zahvaljujući vašem angažovanju i vašim svakodnevnim radom na terenu za vrlo kratki vremenski period ne samo da je uklonjeno, nego je potpuno sanirano i rekultivisano, zasađena je trava, zasađeni su četinari, urađen je potporni zid, jer se ispod deponije protiče reka Lim.Ono što moram da istaknem, to je da privremena deponija Duboki potok u Druglićima kod Priboja, sada se koristi za odlaganje čvrstog otpada, ali to je samo privremeno rešenje, jer zahvaljujući Vladi Republike Srbije, vašem ministarstvu, ali i lokalnim samoupravama, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš, radi se transfer stanica Banjica u Novoj Varoši koja će kasnije postati u stvari jedan od osam regionalnih reciklažnih centara.Moram da napomenem da je ministarstvo, odnosno Vlada u regionalnu deponiju Duboko u Užicu za proširenje dela deponije kako bi na adekvatan način mogla da se odlaže otpad, ali da bi se zaštitilo i od klizišta, uložila 96 miliona dinara.Sve su ovo pokazatelji koji u stvari govore o tome da ova Vlada na adekvatan način brine o svim krajevima, svim opštinama i gradovima u Republici Srbiji, ne samo u Beogradu već i u krajevima u kojima se do 2012. godine uglavnom žuti tajkuni dolazili da bi bacali prašinu narodu u oči, da bi ih lagali i posle toga od toga ništa nije bilo.Danas za razliku od tog vremena, u ovim opštinama jugozapadne Srbije radi se i gradi se. Moram da kažem da je u Priboju izgrađena i toplana, jedna od dve u Srbiji, na drvnu seču, na biomasu, stanovi su građanima sada topliji i danju i noću, građani se više ne smrzavaju, ali takođe moram da istaknem da je predsednik Aleksandar Vučić, prilikom obilaska Priboja, Prijepolja, Nove Varoši u maju mesecu rekao da će sa Zlatibora biti omogućena gasifikacija i biti sprovedene cevi do Priboja, Prijepolja i Nove Varoši, da će gas doći, a samim dolaskom gasa, naravno da sve to znači čistiji vazduh, ali i dolazak novih investitora i vraćanje života u ove pogranične opštine.Takođe, ono ono što bih želela da istaknem, to je da oni koji su bili na vlasti do 2012. godine, predvođeni tajkunom Draganom Đilasom, kada je u pitanju ekologija, sve što su uradili to su vodili kampanju pod nazivom „Očistimo Srbiju“, ali umesto da su čistili Srbiju oni su u stvari očistili budžet. Procenjuje se da su samo kroz tu kampanju očistili budžet Srbije za 25 miliona evra. Naravno, za žuta tajkunska preduzeća predvođeno tajkunom, Draganom Đilasom, to nam je dobro poznato, jer sve što je radio, radio je za rad sopstvenih džepova i svojih računa na raznim belosvetskim destinacijama, ništa u korist i u ime građana Srbije.Poštovani građani, možete da zamislite koliko ništa treba da budete pa da kao tajkun, Dragan Đilas, odete u inostranstvo

koji brani svoj kućni prag, koji živi u stvari na svom kućnom pragu vekovima, koji živi u srcu Evrope, ali narod za koji čitav svet treba da zna da su mu ugrožena osnovna ljudska prava, pravo na život, pravo na kretanje, pravo na slobodu govora.Tajkun Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Borko Stefanović, otišli su u SAD da bi blatili sopstveni narod i državu. To je sramno. Poštovani građani, da li znate koliko ljudsko dno, moralno dno i ljudsko ništavilo treba da budete, pa da napadate decu, decu predsednika Republike Aleksandra Vučića, dete koje ima samo tri godine, malog Vukana i koji je izgleda kriv samo zato što mu je otac Aleksandar Vučić.Poštovani građani, da li znate da je tajkun Dragan Đilas i njegova vlast postavila granicu između Srba i Srba na Jarinju i Brnjaku? Poštovani građani, da li znate da i u vreme vlasti žutih tajkuna Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Tadića, da je predsednik Republike Boris Tadić otišao, odnosno pobegao u inostranstvo, čini mi se u Rumuniju, dok je bilo proglašenje, takozvanog nezavisnog Kosova?Poštovani građani, da li znate da žuto tajkunsko preduzeće i danas uz sprezi sa virusom smrti, a na čelu sa Draganom Đilasom, Vukom Jeremićem, Borkom Stefanovićem, radi protiv srpskog naroda, srpske države, sa onim albanskim lobistima koji pucaju u leđa srpskim mladićima koji ubijaju decu, kupajući se na srpskim rekama, oni su u savezu sa njima.Dragan njima.Dragan Đilas, tajkun obogatio se i stekao 617 miliona evra u vreme dok je vršio vlast i naravno da njegov jedini interes jesu njegovi sopstveni džepovi, nikako interes naroda i nikako interes građana, jer u njegovo vreme narod i građani bili su siromašni. On je bio bogat.

narod Srbije, građani Republike Srbije, a ne strane ambasade i ne strane države, građani Srbije na slobodnim demokratskim izborima svojom voljom biraju one koji će ih voditi u bolju budućnost, bolju budućnost za njihovu decu, bolju budućnost za čitavu Srbiju.To je politika Aleksandra Vučića, politika SNS, mira, bezbednosti i prosperiteta i sigurno građani na predstojećim izborima svoju volju, odnosno svoj glas daće Aleksandru Vučiću, jer ta politika nema alternativu.Zahvaljujem. Samo da naglasim da je preostalo vreme za poslaničku grupu 12 i po minuta.Reč ima narodni poslanik Radovan Arežina. Zahvaljujem se.Uvažena potpredsednice Narodne skupštine, koleginice narodne poslanice, kolege narodni poslanici, uvažena ministarko Vujović, drago mi je da vas vidim ponovo ovde i vi ste često gost ovog doma, a to znači da se radi na zakonima i to je dobro. To je dobar put i dobar pravac.Želim pravac.Želim da na samom početku iskoristim i da u svoje lično ime, i danas su to mnogi ovde pomenuli, da uručim saučešće porodici Zukorlić i svim Bošnjacima Srbije. Mislim da smo jednog značajnog kolegu ovde, našeg narodnog poslanika izgubili i da ćemo ga se sigurno svih zajedno dugo, dugo sećati.Danas su na dnevnom redu dva važna zakona iz oblasti zaštite zdravlja, stanovništva i zaštite životne sredine, ali bih se i ja, kao i jedan broj kolega poslanika baš zbog toga osvrnuo na najveći svetski skup posvećen klimatskim promenama na našoj planeti. U pitanju je Konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama održana ovih dana u Glazgovu.Dovoljno Glazgovu.Dovoljno je što iz medijskih informacija sa ovog značajnog skupa dobijamo vesti da su se svi zabrinuli zbog posledica klimatskih promena izazvanih emisijom štetnih gasova na našoj planeti, pre svega Co2 , što za posledicu ima globalno otopljavanje. Lično mislim, pošto su se mnogo zabrinuli da treba to da u delu pokažu i da investiraju u sve zemlje na svetu, posebno na deo Zapadnog Balkana i da se pomogne u rešavanju ekoloških problema koje imamo svi zajedno.Ugljen

posebno na zdravlje ljudi, ekonomiju i privredu.Klimatske promene se dešavaju na globalnom nivou, a poslednja decenija je najtoplija u zadnjih 150 godina. I u Srbiji je primetan porast ekstremnih vremenskih prilika i njihovih pogubnih efekata. Nakon 2000. godine, zabeleženo je 10 najtoplijih godina od kako su u Srbiji počela meteorološka merenja.Doprinos svetskom zalaganju za smanjenje emisije štetnih gasova svojim učešćem na samitu u Glazgovu dali su predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik parlamenta Ivica Dačić. Mislim da je veoma važno da Srbija koja posmatrano svetskim parametrima nije veliki zagađivač da svoj doprinos ostvarenju globalnog cilja, a to je da se dugoročno spreči dalje globalno otopljavanje, odnosno porast temperature na našoj planeti za više od 1,5 celzijus, a predviđa se 2 za Srbiju. U protivnom, čovek će svojom namerom i neodgovornošću uništiti život na zemlji.Kao što se saopštava iz Glazgova, potrebno je drastično smanjenje emisije otrovnih gasova smanjivanjem upotrebe uglja kao energenta, jer je najveći emiter štetnih gasova. Bilo je govora o tome da su na planeti najveći zagađivači energetski sektor, industrija i saobraćaj, što je posledica ljudskog nekontrolisanog delovanja na prirodu, a sve zbog sticanja bogatstva. Drugi smer akcije za smanjenje zagađenja jeste pošumljavanje i mislim da je ovo veoma značajan segment.Podsetićemo da su šume pluća planete i da one nestaju vrtoglavom brzinom. Prvi razlog jeste nekontrolisana seča šuma.

Šume ovih godina gore i tamo gde nisu nikada gorele, u Sibiru, u Švedskoj, na Aljasci, u Kanadi, ali nažalost, i u našoj Srbiji.Evo i nekoliko obeshrabrujućih podataka. Od kad su ljudi počeli intenzivno da seku šume oboreno je 45% drveća. Pokazuje jedna studija iz 2015. godine, oko 17% amazonske prašume uništeno je tokom poslednjih 50 godina. Konkretno, od 1990. godine, svakog sata na svetu nestane površina šume veličine 800 fudbalskih terena, a u periodu od 1990 do 2016. godine, godine, izgubljena je ukupna površina šuma od 1,3 miliona kvadratnih kilometara, što otprilike odgovara površini Čilea.Podaci Čilea.Podaci su zabrinjavajući. Jer, šume predstavljaju prirodno skladište ugljendioksida, te kada se one poseku ili izgore u požarima veći deo ugljendioksida koji su šume biva oslobođen u atmosferu, što dodatno ubrzava proces klimatskih promena i globalnog zagrevanja.Dakle, vremena nema mnogo, niti planetu možemo da vratimo u prvobitno stanje, ali moramo da sačuvamo ovo što je ostalo, da ublažimo posledice i to svako od nas i svaka država za sebe i svi skupa kao čovečanstvo moramo da činimo. Nisu ove reči floskula. One su naš zadatak.Ako se osvrnemo na prošla vremena mogu reći da je Srbija naporno radila u smeru ublažavanja klimatskih promena i to u oblasti pošumljavanja. Od šezdesetih godina prošlog veka obimnim pošumljavanjem u zaštiti od bujičnih poplava i erozije, takođe u cilju pošumljavanja goleti i u cilju zaštite od erozije i akumulacije gasova sa efektom staklene bašte dati veliki doprinos rešavanju ovog problema.Tadašnje problema.Tadašnje šumarske i vodoprivredne organizacije su radile brojna antieroziona pošumljavanja u skoro svim krajevima Srbije, a vrhunac te brige bila su pošumljavanja na velikim površinama, omladinskim radnim akcijama na Pešteru, Ibarskoj klisuri, Deliblatskoj peščari, Vlasini, gde su brojne goleti pretvarane u prave šume. Taj period od 1974. pa omladinskim radnim akcijama od 1978. do 1988. godine, bio je najbolji period za povećanje šumovitosti u Srbiji, gde je šumovitost povećana sa 19% na 27%.Sadašnje i buduće generacije neće zaboraviti te grandiozne poduhvate, jer je šuma najveći apsorbens gasova sa efektima staklene bašte. apsorbens gasova sa efektima staklene bašte. Zato bih pohvalio višegodišnju aktivnost Ministarstva za zaštitu životne sredine, koja budžetom opredeljuje izvesna sredstva lokalnim samoupravama za pošumljavanje neobraslih površina.Možda ćete reći da je u pitanju moja nostalgija kao akcijaša za onim vremenima kada smo pošumljavali hiljade hektara u jednoj godini. Ja i sada predlažem da vratimo neke volonterske oblike rada, koje ne bi značile samo pošumljavanje, već i oblik socijalizacije mladih i učenje pravim društvenim vrednostima, pod jasnom državnom koordinacijom i strategijom, putem resornih ministarstava, lokalnih samouprava i posebno javno preduzeće koje to čini i danas opasnih klimatskih promena je ključni prioritet naših aktivnosti i zajednički rad na smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte. Potrebno je da pronađemo način da podstaknemo i privredu da radi poštujući principe zelene i kružne, odnosno cirkularne ekonomije.Takođe, moram reći da sadašnji i prošli napori naše Vlade i preduzeća u izgradnji gasovoda, posebno preduzeća „Srbijagas“, i kapaciteta za proizvodnju obnovljive energije idu u pravcu ublažavanja klimatskih promena.Naime, zaštita životne sredine nije samo jedan sektor, nju čine svi sektori i čine celokupan život našeg društva i celog čovečanstva. Neophodan uslov za produktivni pristup zaštiti životne sredine jeste, pre svega, podizanje svesti građana Srbije značaju zdrave životne sredine i neizvesnoj budućnosti planete ukoliko nastavimo da se ponašamo neodgovorno.Istina je da zaštita životne sredine nije jeftina, ali ipak postoji manja i veća cena. Manja cena je prevencija, manja cena je pošumljavanje, po jedno stablo za svakog građanina Srbije za početak.Na samom kraju, želim da pročitam učeničku zakletvu iz 1914. godine koja kaže: „Zaklinjem se da neću uništavati drveće i gaziti vodu i gaziti travu, obećavam da neću pljuvati na pod u školi i u kući i na putu, dajem reč da neću kvariti ograde, ni nanositi kvar na građevinama, nikada neću bacati hartije, ni ma kakvo đubre po ulici, biću uvek učtiv, štitiću ptice, braniću tuđu svojinu, onako kako bih želeo da drugi brane moju. Obećavam da ću biti iskren i čestit građanin“. To je đačka zakletva ove države iz 1914. godine.Mi smo jutros početkom sednice čuli ovde i da neko želi da nam pripiše genocidnost, ali ja moram stvarno sada na kraju da kažem da narod koji baštini ovakvu đačku zakletvu iz 1914. godine nema, niti može da ima genetsku predispoziciju da bude genocidan.Želim

dame i gospodo narodni poslanici, cenjeni građani Republike Srbije, govoriću o Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine kojim se uređuju vrste aktivnosti i postrojenje za koje se izdaje integrisana dozvola.Nadležnost za izdavanje dozvola i obaveze nadležnog organa, uslovi za izdavanje integrisane dozvole, postupak izdavanja integrisanih dozvola, nadzor, kazne i druga pitanja od značaja za sprečavanje, kontrolu zagađivanja životne sredine.Cilj izmene zakona je produženje roka nadležnom organu za rešavanje po podnetim zahtevima za izdavanje integrisanih dozvola, uključujući i postrojenje za koje će se pregovarati u tranzicionom periodu sa EU.Zakon o EU.Zakon o zaštiti životne sredine u članu 58. propisuje da operater postrojenja, odnosno kompleksa u kome se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih materija i da je dužan da dostavi obaveštenje, odnosno izgradi politiku prevencije udesa ili izveštaj o bezbednosti i plan o zaštiti od udesa, u zavisnosti od količine opasnih materija i preduzme mere za sprečavanje hemijskog i ograničavanje uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

odgovornom politikom koju sprovodi Vlada Srbije sa nadležnim ministarstvom, vođena političkom vizijom Aleksandra Vučića, štiti ne samo životnu sredinu i zdravlje građana Srbije, već i poboljšava sve segmente društvenog života.Odgovornost, rad, marljivost i posvećenost su osnovni postulati za koje se zalaže SNS i Aleksandar Vučić, a sve u cilju očuvanja i poboljšanja života građana Srbije.Za

koji izgubljeni u svojoj mržnji, a neprevaziđeni u svojim lažima i lopovluku, prelaze sve granice, kada god smo pomislili da ne mogu dalje u svom bezumlju, pokazali su suprotno i na kolenima otišli albanskim lobistima i kongresmenima u Vašingtonu, gde su umesto pomoći građanima Srbije tražili sankcije.Može

sada žele da ga totalno dokusure svojim političkim programom, kao da taj katastrofalni bivši režim nije već naneo dovoljno zla i patnje građanima Srbije. Tu svoju zlu nameru sprovode ozlojeđeni i nemoćni samo i isključivo da bi zaštitili svoje opljačkane milione i silne račune po belosvetskim bankama, iz straha da ih niko ne pita za milijarde koje su otete od Telekoma, a kako bi nastavili sa daljim pljačkanjem države i građana Srbije, jer su oni tu ipak velemajstori, kao i razni pokreti udavimo Beograd, finansirani novcem iz inostranstva.Ali, dok je na čelu Srbije Aleksandar Vučić, koji za razliku od te horde probisveta nema nijedan račun u inostranstvu, to im neće poći za rukom. Zato im krvnički napadaju decu i pozivaju na nasilje, na krv i na bezumlje, samo da bi se opet dočepali državnih jasli.Dok se oni bore za svoje džepove, Aleksandar Vučić se bori za budućnost građana Srbije i ne odstupa od svojih čvrstih stavova i uverenja, a to je narod Srbije na prvom mestu. Dok je Aleksandar Vučić na čelu Srbije, nikakvi strani plaćenici, niti strani ambasadori neće uređivati politiku Srbije. O budućnosti Srbije će odlučivati narod, jer narod Srbije zna, narod Srbije vidi, ko je neprobojni bedem od svih katastrofa bivšeg tajkunskog preduzeća,

ne možeš promeniti ono što se dogodilo u prošlosti, ali uvek možeš uticati na sve ono što će se tek dogoditi, i to je deviza kojom se rukovodi svaka ozbiljna politička opcija, politička partija partija koja je spremna na boljitak, prosperitet i borbu za bolji životni standard svih građana jedne zemlje.Srbija je odavno prestala da bude zemlja koja niže istorijske poraze, zemlja koja traži izgovore za sopstvene neuspehe i postali smo oni koji veruju u sebe, u vlastite snage i vlastiti uspeh i čini mi se da je to zaista urodilo plodom, obzirom da gotovo svakodnevno možemo i u ovom visokom domu da raspravljamo o rezultatima koje smo ostvarili na svim poljima, bez obzira da li su oni oličeni kroz određene sporazume, deklaracije ili zakone, kao što je to, recimo, i danas slučaj.Ja ću se u svom današnjem izlaganju fokusirati na Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine, obzirom da je to jedan od ključnih zakona jer se bavi onime što je, zapravo, okosnica našeg života, a to je svakako zdrava životna sredina.Ovim zakonom se uređuju vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaju integrisane dozvole, nadležnost za izdavanje dozvola, uslovi i postupak, nadzor, kazne i druga pitanja koja su značajna za sprečavanje, kao i kontrolu zagađenja životne sredine.Cilj izmene ovog zakona je svakako produženje roka za nadležne organe, da bi mogli da odgovore na sve podnete zahteve, a s druge strane, cilj je da se obezbedi usaglašavanje sa Zakonom o zaštiti životne sredine.Zdrava životna sredina nema alternativu, složićete se sa mnom, i to je ono što tangira svakog pojedinca, svakog čoveka na planeti Zemlji. Negativni efekti i rizici koji dolaze iz zagađene životne sredine su toliko rasprostranjeni da ih nikada ne možemo u potpunosti eliminisati, ali uvek moramo raditi na tome da ih minimiziramo, odnosno da ih svedemo na najmanju moguću meru. da je Ministarstvo zaista ozbiljno i odgovorno shvatilo taj problem, i to najbolje možemo videti na osnovu brojnih rezultata, brojnih aktivnosti koje realizuju gotovo svakodnevno svuda širom teritorije naše zemlje.Iskoristiću priliku da podsetim sve građane Republike Srbije da je gospođa Irena Vujović pre samo nekoliko dana obišla Niš, tačnije kompaniju EI Niš gde će biti uklonjeno 450 tona istorijskog otpada koji je taložen u poslednjih 20 godina od strane onih kompanija koje su bile predmet privatizacije ili stečaja.Ono što bih posebno želela da istaknem jeste da se u Republici Srbiji po prvi put izrađuje program zaštite vazduha sa akcionim planom za period od 2022. do 2030. godine, gde je tačno definisan određeni set mera koji će biti preduzet kako bi se obezbedilo smanjenje aerozagađenja, odnosno kako bi se poboljšao kvalitet vazduha u našoj zemlji.U

takođe za zamenu određenih kotlova koje koriste energetski, da kažem, te prljave energente, ekološki neprihvatljive i to u brojnim gradovima u Republici Srbiji, poput na primer Novog Pazara, Valjeva, Kosjerića i u brojnim drugim gradovima na teritoriji naše zemlje.Kao primer dobre prakse svakako ću istaći grad Kragujevac, gde je pored zamene kotla u gradskoj toplani došlo i do sanacije deponije pepela, tačnije 40.000 tona pepela koji će biti recikliran i koje će biti pretvoren u građevinski materijal i na taj način ćemo uspeti u gradu Kragujevcu da rešimo jedan višedecenijski problem, koji je naročito izražen tokom zimskih meseci.Sve ovo je pokazatelj, ne samo boljeg životnog standarda za sve građane Republike Srbije, već i bolje i veće brige za živote i zdravlje svih U prilog tome govore i brojni rezultati koje smo ostvarili na svim poljima, a uprkos tome uspeli smo da ostvarimo ekonomsku stabilnost, da očuvamo privrednu aktivnost, čak i tokom pandemije korona virusa, uspeli smo da smanjimo nivo javnog duga sa 60% na 58,2%. Uspeli smo da smanjimo i nivo fiskalnog deficita sa 6,9, kako je bilo prvobitno planirano, na 4,9% i sve te rezultate,

najopasniji oni koji zagađuju društveno-političku scenu u Republici Srbiji. Oni ljudi koji se bore protiv interesa sopstvenog naroda, protiv interesa sopstvene države time što plasiraju laži, dezinformacije, time što šire paniku i strah među građane Republike Srbije ne bili osujetili svaki pozitivan korak koji napravi SNS, a koji bi mogao da im ugrozi prljavu političku borbu za prevlast. Zašto kažem prljavu? Zato što se, uvaženi narodni poslanici, poštovani građani i građanke Republike Srbije, u toj borbi ne biraju sredstva. U toj borbi se koristi nešto što je svima nama sveto, a to su svakako deca i porodica. Svedoci smo da se deca Aleksandra Vučića danima provlače kroz medijski glib i blato, da im se crta meta na čelo, da se izdaju kojekakve poternice deci koja u suštini ništa nisu kriva, osim što im je otac Aleksandar Vučić, čovek koji je sa sigurnošću, mogu da kažem, reformisao našu zemlju, koji je postavio Srbiju na zdrave osnove, na zdrave noge i koji je pokazao da je narod taj koji u Republici Srbiji isključivo ceni i vrednuje nečiji rad, trud i zalaganje.Imate one kvazi-borce za ekologiju, kvazi-borce za pravdu koji danima organizuju ekološke proteste svuda, širom Beograda, bore se protiv termoelektrana, jer one, jel te, zagađuju životnu sredinu, zagađuju vazduh, a onda kada nastupi energetska kriza, oni se ipak zalažu za održavanje tih istih termoelektrana, jer nam je važna energetska bezbednost i stabilnost. Tu možemo na delu da vidimo te duple standarde, duple aršine koje oni koriste zarad sticanja jeftinih političkih poena.Gde vam je dostojanstvo, poštovana gospodo, i gde su vam principi,

Gde ste bili, poštovana gospodo, onda kada su tim ljudima koje danas nazivate kriminalcima, kada su im palili kuće, kada su im skrnavili grobove, kada su ubijali nedužnu decu?U to ime ja bih, ako mi dozvolite, da pročitam jedan citat i da ga posvetim svim onim ljudima koji se bore protiv interesa sopstvene države, koji kažu da na Kosovu i Metohiji, koji je stecište srpske kulture, srpske tradicije i istorije, nema ničega, tako da bih vas zamolila za minut pažnje: „Zamisli da ovog trenutka neko upadne u tvoju kuću, zgrabi te i izgura napolje. Ti malo stojiš u dvorištu, vrzmaš se, a onda slegneš ramenima i kažeš – dobro, ja ovde više nemam šta da tražim. Zamisli da dođeš na očev grob i nađeš porušen spomenik, malo se buniš, negoduješ, pa posle kažeš – dobro, ja više i nemam oca. Stvarnost pred kojom si tada zatvorio oči bila je ono što te je držalo u životu.Tamo gde kažu da više nema ništa, rađa se više dece nego u svim gradovima u Republici Srbiji. Tamo gde kažu da više nema ništa, Srbi za Srbe gotovo svakog meseca obnove po neku kuću, a ispred kuće ćete videti mlade ljude, decu, bašte, voćnjake i stoku. Tamo gde kažu da više nema ništa, uzdižu se molitve koje nas sve spasavaju i štite.Kada vam kažu da je sve izgubljeno, spaljeno, da tamo nema ništa, ne verujte im. Kosmet je pun, samo su oni prazni. I valjalo bi da nešto nauče sa onog srpskog spomenika na Zejtinliku, padali od zrna, od gladi i žeđi, raspinjani na krst, na golgote visu, ali čvrstu veru u pobedu krajnju nikad, ni za časak, izgubili nisu."U to ime, mi ćemo pod vođstvom Aleksandra Vučića nastaviti da se borimo za očuvanje srpskih interesa na KiM, za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, da se borimo za mir, stabilnost, lepšu, svetliju budućnost za svu našu decu.Na samom kraju bih dodala da Srbija nije šaka pirinča da je pozoba svaka vrana koju donese vetar. I ne možemo da izaberemo državu, vreme ni narod u kom ćemo se roditi, ali ono što u životu uvek možemo da biramo je hoćemo li biti ljudi ili neljudi. A mi smo izabrali da nas ne pamte po tome koliko dugo ćemo biti na vlasti, već šta je to što će ostati iza nas, šta je to što će ostati generacijama koje dolaze.Mi možda našoj deci nećemo ostaviti neki silan novac i bogatstvo, ali ćemo im ostaviti nešto što je mnogo vrednije od svega toga, a to je čist obraz, dostojanstvo, čvrst karakter, veliko srce i veliku dušu, u kojoj će ostati zapisano samo jedno - da smo živeli za jednu jedinu našu otadžbinu, da smo živeli za našu Srbiju. Živela Srbija!